I prelazimo na točku 7. dnevnoga reda, a to je - Prijedlog kandidata za izbor člana Državnog sudbenog vijeća iz reda sveučilišnih profesora pravnih znanosti Predlagatelj je Odbor za pravosuđe. Odbor za pravosuđe je dostavilo prijedlog na temelju čl. 34. Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Materijale ste primili poštom. Predstavnik predlagatelja, dodatno obrazloženje? Nema. Prijavljenih za raspravu nema? Ako nema prijavljenih za raspravu onda zaključujem i ovu točku dnevnoga reda. Budući da je predloženo više kandidata provest će se tajno glasovanje sukladno čl. 231. Poslovnika. Taj članak određuje da se tajno glasanje provede u pravilu kod izbora, odnosno imenovanja u slučaju kada je broj predloženih kandidata veći od broja koji se bira, odnosno imenuje. Glasovat će se sutra kao što je najavljeno, oko 11 sati.